á það sammerkt með öðrum frumvörpum sem hún hefur skutlað inn á þingið upp á síðkastið að það er ekki að finna að það eigi sér einhverja stoð í stefnu Vinstri grænna.

fiskveiða, þ.e. byggðamál og nýting fiskstofna og að byggja þá upp. Það eru auðvitað þeir meginþræðir sem á að styðjast við þegar verið er að setja lög. Það er alls ekkert í þessu máli. Það kemur kannski ekkert á óvart eftir að hafa farið yfir fyrri frumvörp það er bara sveigjanleiki fyrir suma, þá stærri, og áfram er ekkert horft til þess að hafa einhvern sveigjanleika fyrir þá minni. Þá vil ég sérstaklega nefna strandveiðiflotann. Hér er verið að tala um að auka sveigjanleikann verulega fyrir stórútgerðina en enn hefur hæstv. matvælaráðherra ekki gefið annað út hún ætli að flauta alla 700 aðilana sem eru á strandveiðum í land um leið og þær þröngu veiðiheimildir sem þeir hafa verða uppurnar. Ég furða mig örlítið á því þegar maður fer yfir nefndarálitið og vinnuna í þessari nefnd, fyrst menn voru að opna 11. gr. laganna sem er um tegundir og tilfærslur og tilfærslur á milli ára, að menn hafi ekki horft til minni aðila. Sérstaklega er það undarlegt með þingmenn Vinstri grænna sem hafa haft það á stefnuskrá sinni um langt skeið að efla smábátaútgerð og auðvitað lagði fyrrverandi sjávarútvegsráðherra, Jón Bjarnason, grunninn að þeirri stefnu á sínum tíma. Það var samin góð greinargerð, Hafið, bláa hafið. En í stað þess, þegar

þá er það alls ekki á borðinu heldur virðist miklu frekar vera á dagskránni að herða á braskinu. Það er alveg stórundarlegt.

einkavæðingu fiskimiðanna. Það sem þetta ágæta frumvarp upplýsir er að það er

að lágmarki, af því að ráðherra getur aukið það ef honum dettur það í hug? Það er umsögn frá Hafró hvað það varðar, um 15%. Það vita það allir og ég vona að hv. þingmenn í atvinnuveganefnd viti það einnig að það er ekkert verið að veiða humar þannig að þetta er auðvitað taktlaust. Það er taktlaust að menn komi með svona frumvarp sem opnar á allt.

í aðra tegund. Í stað þess að veiða eina botnfiskstegund getur þú breytt henni í aðra tegund og eitthvað braskað með þetta. Auðvitað segir þetta ákveðna sögu og ég held að við eigum að nota þetta sem tækifæri. Þegar menn geta flutt 15% af aflamarki milli ára og breytt einni tegund í bókunum í aðra þá segir það manni auðvitað að þessi fiskifræði og þessi kvótasetning er mjög ónákvæm.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir skuli ekki líta til þess einnig að opna og hliðra til fyrir þá minni í greininni sem eru að leigja. Ef þeir ná ekki að nýta veiðiheimildirnar

að það er mikill sveigjanleiki fyrir suma en ekki aðra og að ráðgjöfin er a.m.k. ekkert heilög og alls ekki í þeim tegundum sem hafa verið taldar upp. Það var mjög upplýsandi að fara yfir hvað gerist ef menn veiða örlítið umfram ráðgjöfina.

Það hefur komið fram að á síðustu árum hefur makríllinn verið veiddur 41% umfram ráðgjöf. Gerðist eitthvað slæmt? Gerðist eitthvað? Nei,

Það á líka við um norsk-íslensku síldina. Hún hefur verið veidd 54–65% umfram ráðgjöfina. Kolmunninn hefur verið veiddur 47% umfram ráðgjöf á síðustu árum.

færa heimildirnar á milli ára. Þau virðast ekki heldur trúa ráðgjöfinni, ekki stífar en svo, og þegar kemur að þeim stærri í greininni

þá er ekkert hægt að gera. Ég held að menn verði aðeins að hugsa þetta upp á nýtt.

og ekki hægt að opna á eitthvert svigrúm fyrir nýliða í greininni. Það er auðvitað sorglegt þegar flokkar sem kenna sig við frelsi, einstaklingsfrelsi, eru tilbúnir til að flauta

en þetta fer ekki saman, herra forseti. Þetta fer ekki saman og þessu þarf að breyta. Það er aumt að horfa upp á Vinstri græna

að margir liðsmenn flokksins vítt og breitt um landið hljóti að fara að yfirgefa þessa skútu því að auðvitað er það ekki þannig að flokkurinn hafi verið kosinn út á þetta.

í þessu ljósi.

og fylgir nefndarálitinu sem ég er á. Þar er orðalag sem, ef það er lesið með ákveðnum gleraugum, er hætt við að gæti misskilist.

ef ekki er í gildi samningur með aðild Íslands milli strandríkja um hverja tegund, en annars gilda ákvæði viðkomandi samninga um flutningsheimild milli ára.“ Rétt er að árétta að að það getur verið mismunandi, þegar Ísland gerir alþjóðasamning við aðrar þjóðir, hvaða hlutdeild Ísland hefur, sem heimild til tilfærslu milli ára.

hvort það eigi við um 11. gr. sem varðar einstakar útgerðir. Það er algengt í þessum samningum að þetta sé ekki sérstaklega tiltekið og það skapast einhver alþjóðleg samningsvenja um að miða við 10%, að 10% sé heimild Íslands til tilfærslu milli ára.

útgerðar samkvæmt 11. gr. Ef ástæða er til vegna veiðiráðgjafar frá Hafrannsóknastofnun að hækka heimildina í 20% þá gildir það fyrir hverja útgerð fyrir sig. Það hefur að sjálfsögðu ekki áhrif á samningsskuldbindingar íslenska ríkisins gagnvart öðrum þjóðum. Hafi verið samið um 10% þá gildir það áfram.

að okkur takist og auðnist að gæta hagsmuna okkar og nýta þann rétt sem við öðlumst með veiðum í þessum deilistofnum.

Þessar þjóðir eru ekki að leggja það til að hagsmunir Íslands verði sem mestir og bestir. Þær eru einmitt að leggja það til að sveigjanleiki Íslands til að veiða úr þessum deilistofnum verði sem minnstur. Þannig er eðli þessara veiða úr deilistofnum og hvernig líffræðin og fiskifræðin er í því hvernig göngurnar eru

Þetta er sá skilningur sem ég legg í þá breytingartillögu sem er í nefndaráliti meiri hluta atvinnuveganefndar og ég skrifa upp á. Ég tel hann vera réttan enda held ég að það væri ekki tilefni til þess, úr því sem komið er, að fara að boða hér einhverja breytingartillögu á þessu orðalagi þó ónákvæmt sé.

það sé grundvöllur einhverrar veiðiráðgjafar upp á eitt tonn. Segir þetta ekki talsvert? Segir þetta okkur ekki að ráðgjöfin býður upp á miklu meiri sveigjanleika en menn eru að ræða hér?

Það er hægt að gera betur.

að veiðiráðgjöf Hafró sé óskeikul vísindi. Þetta eru ekki þannig vísindi, það er ákveðin aðferðafræði við að reyna að ná fram sem bestum upplýsingum hverju sinni hver sé stærð stofns viðkomandi tegundar. Þetta verða aldrei 100% vísindi. Það er heldur ekki hægt að horfa á vísindin þannig að þau séu óskeikul með þessum hætti.

að nýta allan sveigjanleika sem til er í kerfinu til þess að strandveiðibátar geti klárað 48 daga strandveiðar nú í ár?

Já, ég get tekið undir með hv. þingmanni, ég er fylgjandi öllu því sem gott er og lagt er til í að bæta stjórn fiskveiða. Ég er á því að því meiri sem sveigjanleikinn er, því betra.

þau sjónarmið sem eru undirliggjandi um mikilvægi þess að hafa þennan sveigjanleika til að draga úr kostnaði við sóknina, til að mæta óvissu sem getur verið uppi í ytri þáttum umhverfisins, lífríkisins, veðurfarslega eða hvað sem það er.

Aðalatriðið er að við höfum að leiðarljósi mikilvægi þess að þessi sveigjanleiki sé til staðar. Í því felast gríðarlegir hagsmunir fyrir íslenska þjóð, að við gerum sem mest verðmæti úr sjávarauðlindinni. Þess vegna tek ég undir með hv. þingmanni að það sem við ættum að gera, að sjálfsögðu, frú forseti, er að reyna að efla og bæta alla fiskveiðiráðgjöf sem við byggjum veiðar okkar á. Með þeim hætti værum við að gera meira í því að reyna að hámarka virði fiskveiðiauðlindarinnar fyrir íslenska þjóð.

Mig langaði að koma hér aðeins upp. Hér er um að ræða frumvarp sem dregur úr tegundatilfærslum milli deilistofna, sem er að sjálfsögðu af hinu góða — að það sé dregið úr mögulegri ofveiði. En það er margt við þetta frumvarp sem kristallar það hversu skrýtið kvótakerfið er hjá okkur.

Hv. þingmaður hér á undan mér nefndi oft að þetta væri gert til hagræðingar eða til að tryggja hagnað

Mér finnst svolítið skrýtið að það sé verið að gera slíkt hér — jú, eflaust til að geta veitt meira af einhverjum fiski af því að hann er inni í lögsögu okkar á einhverjum tíma.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Steinunni Þóru Árnadóttur, formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, og Hildi Edwald, ritara Íslandsdeildar.

fyrir sameiginlega skýrslugerð til ráðsins í samræmi við samstarfssamning sem gerður var árið 2022 milli Vestnorræna ráðsins annars vegar og ríkisstjórnar Íslands og landsstjórna Færeyja og Grænlands hins vegar.

hvað varðar heilbrigði, líðan, tómstundaiðkun, samfélagsmiðlanotkun og önnur viðfangsefni. Með ályktun nr. 3/2022 skorar Vestnorræna ráðið ríkisstjórnir Vestur-Norðurlanda að rannsaka og bera saman stefnu og fyrirkomulag landanna þriggja í náttúrutengdri ferðaþjónustu, þar með talið aðgengi að og verndun náttúrunnar í tengslum við vaxandi ferðaþjónustu í löndunum með það að markmiði að greina bestu starfsvenjur.

frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum varðandi hagkvæmar íbúðir, frumvarpi sem margir hafa beðið óþreyjufullir eftir. Með frumvarpinu er lagt til að sveitarfélög fái heimild til að skilyrða allt að 25% af heildarfermetrafjölda íbúða við gerð deiliskipulags fyrir ný íbúðasvæði fyrir íbúðir sem falla undir lög um almennar íbúðir, þ.e. leiguíbúðir þar sem stuðlað er að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu, íbúðir sem uppfylla skilyrði fyrir hlutdeildarlánum og einnig lánum til leiguíbúða samkvæmt lögum um húsnæðismál. Er hér um að ræða íbúðir fyrir fólk sem er undir tilteknum tekju- og eignaviðmiðum sem stjórnvöld hafa lagt áherslu á að styðja við til að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Frumvarpið byggist á tillögum sem komið hafa fram í vinnu stjórnvalda og heildarsamtaka á vinnumarkaði um aðgerðir til að auka framboð á íbúðum og bæta stöðu á húsnæðismarkaði, nánar tiltekið á vettvangi átakshóps árið 2019 og í kjölfarið starfshóps sem var að störfum árið 2022. Kallað hefur verið eftir lögfestingu svipaðs ákvæðis og finna má í danskri löggjöf, svokallaðs Carlsberg-ákvæðis,

Báðir hópar hafa lagt til að gerðar verði úrbætur á skipulagslögum með lögfestingu fyrrnefnds Carlsberg-ákvæðis. Ákall um innleiðingu ákvæðisins var áréttað með rammasamningi ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða á árunum 2023–2032 sem undirritaður var 12. júlí síðastliðinn. Þar kemur fram að stefnt sé að því að auka framboð nýrra íbúða til að mæta fyrirsjáanlegri íbúðaþörf ólíkra hópa samfélagsins til skemmri og lengri tíma og stuðla þannig að auknum stöðugleika og jafnvægi á húsnæðismarkaði. Liður í því sé að veita sveitarfélögum heimild til að skilyrða uppbyggingu húsnæðis við ákveðna blöndun íbúðarhúsnæðis vegna ólíkra íbúahópa. Ákvæði frumvarpsins tekur mið af danska Carlsberg-ákvæðinu. Danska ákvæðinu var ætlað að stuðla að blandaðri byggð og nær það til almennra íbúða samkvæmt dönsku lögunum um almennar íbúðir en undir þau fellur leiguhúsnæði með svipuðum skilyrðum og fjallað er um í íslensku lögunum um almennar íbúðir á Íslandi. Eins og áður segir tekur útfærsla ákvæðisins hér mið af áðurnefndu Carlsberg-ákvæði en nær þó einnig til íbúða sem uppfylla skilyrði um hlutdeildarlán og lán til leiguíbúða sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni. Er það í samræmi við áðurnefndar tillögur átakshópsins og starfshópsins sem og við áðurnefndan rammasamning ríkis og sveitarfélaga. Með þessari útfærslu nær ákvæðið til fjölbreyttari tegunda íbúða, aðallega þó til leigu og kaups fyrir tekjulægri hópa,

Frumvarpinu er ætlað að aðstoða sveitarfélög og hvetja þau til að skipuleggja byggð fyrir fjölbreyttari tegundir íbúða og stuðla að því að bæta húsnæðisöryggi fyrir fjölskyldur og einstaklinga. Þrátt fyrir að um heimildarákvæði sé að ræða má telja að lögfesting ákvæðisins skjóti styrkari stoðum undir ákvörðun sveitarfélaga um að setja fram í skipulagsskilmálum deiliskipulags kröfu um að ákveðið hlutfall af heildarfermetrafjölda verði skilyrt við tilgreindar tegundir íbúða við gerð deiliskipulags fyrir ný íbúðasvæði. Þannig er frumvarpið liður í því að auka framboð á hagkvæmu leiguhúsnæði til langtímaleigu. Á grundvelli skipulagslaga ber sveitarstjórnum að setja fram stefnu sína um þróun sveitarfélagsins varðandi t.d. landnotkun, byggðaþróun og byggðamynstur. Þar er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags. Í deiliskipulagi eru síðan teknar ákvarðanir um lóðir, lóðanotkun, byggingarreiti, byggðamynstur, þar með talið nýtingarhlutfall, útlit mannvirkja og form eftir því sem við á, og aðrar þær skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfa. Þá ber sveitarfélögum að greina með reglubundnum hætti þörf fyrir íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu með tilliti til mismunandi búsetuforma á grundvelli laga um húsnæðismál. Þannig ber þeim að gera húsnæðisáætlun til fjögurra ára um það hvernig þörf fyrir íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu verði mætt og tryggja framboð á lóðum til að mæta þeirri áætlun. Skal sérstaklega meta þörf fyrir húsnæði til að mæta þörfum einstakra hópa, svo sem fatlaðs fólks, aldraðra, tekju- og eignaminni og námsmanna, auk húsnæðisþarfar á almennum markaði. Sveitarfélögunum ber að greina þörfina eftir félagshópum, gera áætlun til að mæta þörfinni og tryggja framboð lóða til að áætlunin raungerist og er frumvarpsákvæðið sem hér er lagt til mikilvægur liður í þeirri vegferð. Líkt og ég kom inn á áðan er með frumvarpinu lagt til að sveitarfélögum séu veittar heimildir til að gera kröfu um það að við gerð deiliskipulags verði allt að 25% af heildarfermetrafjölda íbúða innan skipulagssvæðis fyrir íbúðir sem falla undir lög um almennar íbúðir og íbúðir sem falla undir VI. kafla A og VIII. kafla laga um húsnæðismál. Markmið laga um almennar íbúðir er að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga sem eru undir ákveðnum tekju- og eignamörkum með því að auka framboð á öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði og stuðla að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda. Er um að ræða leiguíbúðir á viðráðanlegu verði, þar með talið fyrir námsmenn, ungt fólk, aldraða, fatlað fólk og fólk sem ekki er fært um að sjá sér fyrir húsnæði sökum félagslegra aðstæðna eða verulegs fjárhagsvanda.

Frumvarpið nær einnig til íbúða sem falla undir VIII. kafla laga um húsnæðismál en þar er um að ræða lán til leiguíbúða sem heimilt er að veita sveitarfélögum, félögum og félagasamtökum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og hafa það sem langtímamarkmið að byggja, eiga og hafa umsjón með rekstri leiguhúsnæðis. Þá nær heimildin til nýrra íbúðasvæða, hvort sem er í nýjum hverfum eða á þegar byggðum svæðum, svo sem á þéttingarreitum eða þegar um breytta nýtingu skipulagsreits er að ræða. Er með því ætlunin að styðja við þá viðleitni sveitarfélaga að þétta og þróa byggð með t.d. breyttri nýtingu skipulagssvæða. Til að sveitarfélög geti þróað skipulagssvæði innan sinna staðarmarka með heildarhagsmuni sveitarfélags og íbúa að leiðarljósi er eðlilegt að heimildin er eðlilegt að heimildin nái til lands hvort sem er í eigu sveitarfélaga, ríkis eða einkaaðila. Það er von mín að lögfesting ákvæðisins muni auðvelda sveitarfélögum að stuðla að félagslegri fjölbreytni í íbúðahverfum sínum. Þá hef ég þá trú að það muni til lengri tíma stuðla að auknum stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja betur fjölbreytni og framboð búsetuúrræða fyrir almenning. Stöðugleiki í húsnæðismálum til lengri og skemmri tíma er sameiginlegt hagsmuna- og efnahagsmál okkar allra. Virðulegi forseti. Ég hef rakið meginefni frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni 1. umr.